Hvala vam. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između RH i Europske investicijske banke za projekt „Revitalizacija željezničkog sustava RH“ iz okvirnog zajma, drugo čitanje, P.Z. broj 629. iz okvirnog zajma, drugo čitanje, P.Z. br. 629 Ustava Republike Hrvatske i članka 207a. Poslovnika Hrvatskog sabora. Na temelju članka 207a. Poslovnika propisano je da se zakoni kojima se u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem članka 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Dobro večer, u stvari je već večer. Izvolite gospodin Alen Gospočić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. Hvala vam gospođo potpredsjednice, cijenjeni saborski zastupnice i zastupnici. Sve vas srdačno pozdravljam ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Vezano za ovaj zakon, ovim zakonom potvrđuje se Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske iz okvirnog zajma kako bi se njihove odredbe u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Naime, spomenuti Ugovor o financiranju je potpisan dana 22. siječnja 2024. godine. Ugovor o financiranju odnosi se na zajam u iznosu od 400 milijuna eura dok će preostali dio iznosa okvirnog zajma u iznosu od 500 milijuna eura biti predmet sljedećih ugovora o financiranju prema potrebi i sukladno dinamici korištenja prvog dijela zajma. Valja podsjetiti da je Europska investicijska banka na svojoj sjednici Odbora direktora održanoj dana 13. prosinca 2023. godine odobrila Republici Hrvatskoj okvirni zajam u ukupnom iznosu od 900 milijuna eura, za predviđeno sufinanciranje i financiranje projekta usmjerenih na poboljšanje željezničke infrastrukture kao i projekata usmjerenih na poboljšanje putničkog prijevoza. Predviđeni iznos prve tranše ovog Ugovora u financiranju iznosi 108 i pol milijuna eura. Prva tranša odnosi se na financiranje i sufinanciranje projekata koji se planiraju realizirati u ovoj godini, a sredstva za realizaciju projekata kao i sredstva za podmirenje financijskih obveza su planirana državnim proračunom Republike Hrvatske za 2024. godinu. Predviđeni rok otplate prve tranše je 25 godina s počekom od 5 godina. Što se tiče budućih tranši, njihov točni iznos i rokovi za njihovo podmirenje će se utvrđivati naknadno. Tijekom povlačenja istih u skladu sa planiranom dinamikom izvršenja projekata, a sredstva za podmirenje financijskih obveza za Republiku Hrvatsku će se osigurati u državnom proračunu Republike Hrvatske za naredne godine. S obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnog ugovora kojem država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom kao i činjenicom da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vršiti izmjene i dopune teksta međunarodnog ugovora predlaže se ovaj Konačni prijedlog zakona. Zahvaljujem. Hvala vama. Možete na mjesto. Imate replike. Prva replika zastupnica Marić, izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče dolazim iz Međimurja i ovom problematikom željezničke pruge se zajedno sa kolegom našim vijećnikom Pavlicom bavim evo praktički treću godinu. Još u 9 mjesecu 2021. postavila sam zastupničko pitanje vezano uz projekt obnove modernizacije elektrifikacije željezničke pruge na liniji Kotoriba-Čakovec-Varaždin-Novi Marof-Zabok-Zagreb. Bili smo i na sastanku u HŽ-u. Rečeno nam je da kako novaca nema za tu cijelu trasu, da bi možda pojedini dijelovi bili nekih 370 milijuna kuna ali je i to upitno. Druga stvar u prvom mjesecu 2024. pitanje uvođenja direktnih putničkih linija bez presjedanja od Čakovca preko Zaboka do Zagreba. Ja sam tu pobrojala sad po ovome zajmu to je jako malo 11,8 km, 11,6, 3,8, 8,4. Znači državna granica Kotoriba-Čakovec-Varaždin. Je li ovo podložno promjenama kako je bilo na odboru nešto rečeno i hoćete li vi nešto onda konkretno napraviti za tu cijelu našu trasu jer ćemo čekati godinama. Alen** Zahvaljujem cijenjena zastupnice na postavljenom pitanju. Pa ja ću reći sljedeće. Znači ovo je tek jedna od injekcija investicija u željeznički sektor. Željeznički sektor u narednim godinama, narednom strateškom razdoblju mi imamo namjeru investirati preko 6 milijardi eura u cijeli željeznički sektor. Kao što ste vidjeli iz samog ugovora vidljivo je oko 50-tak projekata koji su indikativne naravi. Svakako u tom projektu vezano za ove trase koje se spominju unutra vezane su i od Koprivnice, odnosno od Pitomače skroz preko Križevaca do Varaždina i gore prema Međimurju. I nedavno smo razgovarali i sa županom Međimurske županije oko uvođenja novih linija preko Varaždina do Zagreba direktnim vlakom a sada znamo da se na toj liniji presjeda. (SDP)** Na žalost nemate više vremena. Sljedeća replika zastupnica Maksimčuk, izvolite. Hvala potpredsjednice. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, učinkoviti moderan javni prijevoz, bolja prometna povezanost cijelog hrvatskog teritorija preduvjet je za mnoge naravno aspekte. Točka prije ove je bila Strategija demografske revitalizacije i samo se možemo nadovezati i na ovu točku. Svjesni smo da kvalitetna željeznička infrastruktura prigradski, međugradski i jeftini brza povezanost između gradova sigurno bi spriječila daljnju populaciju stoga je moje pitanje vama koliko će ova ulaganja u prometni sektor osnažiti regionalni geoprometni potencijal Republike Hrvatske? **Glasovac, Da se dotaknem sad hvala na postavljenom pitanju. Ja ću krenuti malo jednim i drugim odgovorom. Republika Hrvatska i ova Vlada je još prije 2 godine prepoznala demografsku povezanost i prometnu povezanost. Prije dvije godine mi smo uveli potpuno besplatan prijevoz za svu djecu od rođenja do 18 godine. Znači sva osnovnoškolski uzrast ima potpuno besplatni prijevoz učenika i đaka do 18. g. Nakon toga, pretprošle godine uveli smo prijevoz za sve studente jednu sitnu naknadu od 10 eura mjesečno na svim prugama u RH i konačan taj ciklus vezan za demografski razvoj je uvođenje besplatnog prijevoza za sve naše umirovljenike od ove nove, od ove godine znači do kraja ove godine. Tako da, mi očekujemo jedno sustavno rješavanje pitanja, kako demografskog povezivanja, tako i preusmjeravanje kompletnog putničkog prijevoza odnosno s ceste na željeznicu. Sljedeća replika, zastupnik Ćosić, izvolite. **Ćosić, Pero (HDZ)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice, naime, poštovani državni tajniče, prva tranša, rekli ste da je oko 180, 108 milijuna eura, određeni su i prioriteti projekata koji će se dovršiti ili započeti u 2024. g., to su pretežito dionice na lokalnim i regionalnim prugama, međutim, ima tu i dionica koje se nalaze na TNT koridorima, dvije takve dionice su navedene, nalaze se na području naše županije, to su dionice Gačin-Andrijevci i Andrijevci-Strizivojna-Vrpolje obnavljaju se te dionice zbog toga što je na njima pruga tako loša da ne može sačekati obnovu po standardu TNT pravaca i da li će se one obnoviti na projektirane brzine koje su važne na tom koridoru ili će one dobiti jedan novi standard po TNT koridorima, znači sa većim brzinama uz .../Govornik Hvala vam na postavljenom pitanju, odlična su pitanja, hvala vam na upravo na tome. Nama nije fokus samo pojedine dionice koje ste spomenuli, to su manje dionice, nama je cilj u 10 godina u strateškom smislu obnoviti kompletnu mrežu. Samo u ovim kreditu od ovih 900 milijuna u 2 faze 400+500 mi im namjeravamo obnoviti 500 km lokalnih i regionalnih pruga. One uključuju upravo i ove koje ste spomenuli, ali i mnoge druge pruge koje su navedene u sadržaju ovog Ugovora o financiranju željezničke infrastrukture. Hvala. Sljedeća replika, zastupnica Vlašić Iljkić, izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednica. Poštovani tajniče, evo, nekoliko puta sam vas pitala vezano za obnovu pruge na dionici Čaglin-Našice. U zadnjem pitanju, odnosno odgovoru ste mi odgovorili da je u tijeku postupak donošenja odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i da je dokumentacija u završnoj fazi. Mene zanima što je s tim projektom i u ovom indikativnom popisu projekata stoji sada sanacija pruge i sanacija kolosijeka i skretnice na kolodvorima Pleternica i Čaglin, pa me zanima, da li je to povezano sa ovim odgovorom što sam dobila i kad možemo očekivati zapravo cjelokupnu obnovu te dionice koja se, koja je stala znači sa obnovom i još preostaje 18 km obnove, koja evo, nikako da jedno vrijeme se planira pa onda se stane i evo, ne znamo u biti u kojoj fazi je sad državni tajnik. **Gospočić, Alen** Hvala vam na postavljenom pitanju. To je jedna od dionica koja je u našem prioritetu i bit će u prvih narednih 5 godina riješena iz ovog kredita. **Balić, Marijana (HDZ)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Dakle ovdje je riječ o zajmu koji je dio dosad najveće kreditne transakcije Europske središnje banke Hrvatskoj. Ugovorom će, kako ste i vi sami rekli u vašem uvodnom izlaganju biti realiziran prvi dio zajma u iznosu od 400 milijuna eura od ukupno planiranih 900 milijuna eura vrijednosti okvirnog sporazuma, namijenjenom za projekte usmjerene za poboljšanje odnosno modernizaciju željezničke infrastrukture i putničkog prijevoza. No, koji su specifični ciljevi i očekivani rezultati najavljenih projekta, obnova i modernizacije modernizacije željezničke infrastrukture i voznog parka odnosno koje su konkretne brojke u smislu obnove pruga i kolodvora te nabavke novih vlakova, a u pogledu poboljšanja brzine, sigurnosti i održivosti željezničkog prometa u Hrvatskoj. Hvala. Cijenjena zastupnice, pošto smo nekoliko pitanja već imali vezano za željezničku infrastrukturu, razvoj željezničke infrastrukture, dao bih nekoliko uvodnih napomena samo o željezničkom putničkom prijevozu koji također, sastavni dio ovog Ugovora. Nama je plan u vrlo kratkom vremenu raspisati natječaj, odnosno u tijeku je savjetovanje za 6 brzih vlakova koji će povezivati Zagreb i Split. Tu nam je nastavak povezivanja odnosno proizvodnje vlakova, baterijskih vlakova kojim ćemo riješiti pitanje čvora Split, također, drugih čvorova kao što su istarske pruge, a i neke u Slavoniji pruge sa novih elektrobaterijskim vlakovima i novim baterijskim vlakovima. Znači u ovih 10 godina ide potpuna reforma odnosno renesansa željezničkog sustava. **Glasovac, Sabina (SDP)** Sada će replicirati zastupnik Fabijanić, izvolite. **Fabijanić, Erik (Nezavisni)** Poštovani, ovdje de facto raspravljamo o kreditu, dakle da/ne, ovdje nema amandmana, s time da moje i točno slijedi najave ministra Butkovića koji je dao i kad je bio otvaranje ovog, gradnja punog profila između tunela Učke i Matulja. Ja se samo nadam, ali nije meritum ove rasprave, a to je da će sredstva zbilja biti racionalno utrošena jer kada mi to gledamo, ne znam da li unutra u tom trošku

Pa zapravo ovaj Ugovor odnosi se direktno, ovih 900 milijuna koji se planiraju investicije, to su već postojeće lokalne i regionalne pruge izgrađene i one se samo namjeravaju podići u standard pruga koje su bile kad su bile novoizgrađene. Znači njihove brine koje su sada 60 ili 50 km, dignut će se na 100 ili 120 km/h i u ovom programu nema tih pruga koji će se vršiti otkup zemljišta. Hvala. Sljedeća replika, potpredsjednik Sabora Sanader, izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala uvažena potpredsjednice, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Pitanje jedno pa da mi odgovorite narodnim jezikom da ovi moji ljudi razume dolje. Šta je prema Splitu, odnosno rekli ste sad ovi vlakovi idu prema Splitu, kad će to, možete mi reći termin kad će to bit vremenski i hoće li se šta smanjit ta brzina odnosno vrijeme ....jer sad je to vrijeme putovanja do Splita

za Split, već su one u javnom natječaju odnosno sad idu u javni natječaj, danas je završilo savjetovanje. Ugradnjom nove signalno sigurnosne opreme upravljačkih sustava od Knina do Splita naša projekcija je do '27. da imam ispod četri i pol sata ili oko četiri i pol sata brzinu vlakom do Splita. Hvala. Nemate više replika. Prije nego što prijeđemo na raspravu žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne onda otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će uvažena zastupnica Boška Ban Vlahek. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovana potpredsjednice, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između RH i Europske i Europske investicijske banke za projekt „Revitalizacija željezničkog sustava RH“ iz okvirnog zajma. To bi bilo sve divno i krasno, zvuči kao bajka međutim pitam se hoće li imati sretan završetak i hoćemo li se voziti kratko i sretno, a ne kao i do sada jer se mi kao građani suočavamo sa gorućim problemima koje proždiru temelje željezničkog sustava. Nažalost, umjesto napretka i modernizacije svjedočimo stagnaciji, neefikasnosti i propadanju. Kakvo je to stanje kada nam vlakovi voze sporije od puža na spavanju, kada putovanje vlakom od Zagreba do Splita traje dulje nego što bi to trajalo prije deset godina. To je stvarnost koja svakodnevno pogađa naše građane, koja guši naše gospodarstvo i koja nas sramoti pred svijetom. Umjesto da vidimo napredak, svjedočimo nizu obećanja i neispunjenih očekivanja. Govorite nam i obećavate velike investicije u naš željeznički sustav, govorite o modernizaciji brzim vlakovima, povećanju sigurnosti i udobnosti putnika. Obzirom kakva je trenutna situacija poprilično ste si nisko postavili ljestvicu jer mislim da gore od ovog zaista ne može. Dolazim iz Međimurja u kojem je prije više od 150 godina otvorena prva željeznička pruga, voljela bih reći da smo se od onda maknuli s mrtve točke, ali i danas je situacija pa skoro kao sredinom 19. stoljeća. Smatram kao ponosna Međimurka tragičnim i nedopustivim da putovanje od Čakovca do Zagreba traje preko 3,5 sata, to ne samo da je strašno frustrirajuće za naše građane koji gravitiraju prema Zagrebu kao našem najvećem ekonomsko, kulturnom, političkom središtu nego je loše i za gospodarstvo jer željeznički prijevoz ne samo da je najzeleniji i najsigurniji već je on i najisplativiji način prijevoza odnosno barem tako jest u teoriji. Kamo sreće kada bi to bila hrvatska realnost. Puno velikih projekata koje ste do sad započeli sada su zarobljeni u labirintu birokracije, prekoračenja rokova i nedostatka adekvatne dokumentacije. Umjesto da vidimo rezultate gledamo kako se europska sredstva namijenjena modernizaciji željezničkog sustava troše bez pravog učinka. To je skandalozno, neodgovorno i zaista nedopustivo. Umjesto da svjedočimo napretku i modernizaciji, suočavamo se obećanjima vladajućih o velikim investicijama u željezničku infrastrukturu dok istovremeno vidimo kako se svi ti projekti nalaze u problemima, rokovi su prekoračeni dokumentacija nedostaje, a konačni ishod je propadanje sredstava koja su osigurana iz europskih fondova. Pitam se gdje je tu odgovornost? Kako je moguće da ste dopustili da se situacija u željezničkom sektoru dovede do ove razine katastrofe? Dok se drugi europski narod kreće naprijed, čini mi se da su naši vlakovi toliko spori da se vozimo unazad. Građani u svakom slučaju zaslužuju bolje, zaslužuju modernu, učinkovitu željezničku mrežu koja će biti kralježnica naše infrastrukture, time olakšavajući njihov svakodnevni život i potičući gospodarski razvoj. Umjesto toga naši građani suočavaju se sa ruševinama projekata, razočaranjem i gubitkom povjerenja u vlast. Naša budućnost, prosperitet naše zemlje ovisi o tome da se željeznički sustav modernizira i prilagodi potrebama današnjice. Ovaj projekat ima veliki potencijal, stoga se nadam da nas nećete opet po ko zna koji puta razočarati. Hvala lijepa. Nema ga, gubi pravo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovane Ivane Posavec Krivec. Dolazim iz kluba Socijaldemokrata, to je onaj klub koji se najčešće dopisuje sa ministrom Butkovićem vezano za željezničku infrastrukturu, to je onaj klub koji vas često sa ove govornice

pouzdanost, sigurnost, rasterećenje cestovnog prometa i dr., kamo sreće kad bi to bila hrvatska realnost, a ne samo puka teorija. Pričamo o sustavu čija bi modernizacija, dogradnja, izgradnja trebala biti jedan od ključnih ciljeva za daljnji razvoj RH, a kako stvari stoje praktički se u ovom trenutku raspada. Brojne i konstantne pritužbe građana najbolji su pokazatelji toga kao i stalan pad broja korisnika. Naime, zadnjih godina prevezeno je oko 18,5 milijuna putnika, najviše s Glavnog kolodvora u Zagrebu, njih preko pet milijuna odnosno 14 tisuća putnika dnevno. Usporedbe radi, 2010.g. prevezeno je skoro 70 milijuna putnika. Mislim da ovi podaci govore o padu popularnosti vožnje hrvatskim željeznicama, a pitamo se i zašto. Sa ove govornice čitala sam jednu anketu HŽ-a koja je ispitivala kako naši građani, putnici hrvatskih željeznica doživljavaju to prometovanje, uistinu je bilo tamo interesantnih … . / .odgovora jer percepcija željezničkog sustava u Hrvatskoj je da je on spor, da je neprofitabilan, da je zastario i umjesto da napreduje ili bar stagnira, postaje sve gori i gori, a HŽ kao da su rupa bez dna. Koliko god sredstava upumpali, bilo iz proračuna, trošarina na gorivo ili pak europskih fondova, infrastruktura i dalje propada, a putovanja su sve dulja. Iako je najveća dozvoljena brzina na pojedinim dijelovima željezničke mreže 160 km po satu, stvarna brzina nije ni blizu te brojke. Prosječna brzina je bijednih 50 km/h, što rezultira sramotno dugim putovanjima. Npr. ako krenete iz Zagreba prema Rijeci, putovat ćete 5 sati. Riječ je o 130 km zračne udaljenosti. Za to vrijeme možete stići, primjerice, iz Berlina do Münchena, što je 500 km. Upravo 500 km o koliko kilometara pričamo o obnovi željezničkih pruga u RH i sredstvima ovog međunarodnog sporazuma. Osijek-Zagreb je dionica oko 5 sati službeno, a u realnosti minimalno 6 sati za povratno putovanje trebat će vam cijeli dan. Ne znam kako nešto možete obaviti u Zagrebu u prijepodnevnim satima ako prometujete HŽ-om. Ono što posebno muči putnike je nepouzdanost, kvarovi, dugotrajni radovi rezultiraju velikim kašnjenjima, što naravno, prouzrokuje frustracije putnika, naročito u kombinaciji s velikim vrućinama, kakvim smo trenutno izloženi i u zastarjelim i nepouzdanim sustavima obavještavanja. Nevjerojatno je da se konkretne informacije o promjenama voznih redova još uvijek ne mogu naći na internetu ili nekoj mobilnoj aplikaciji, već morate doći na svoj kolodvor, na svoju željezničku stanicu i tamo čekati, čekati i čekati, da bi netko izašao i rekao, vaš vlak kasni 10 minuta i polasku, 15 minuta u polasku, ne, vaš vlak koji čekate u Novoselcu još je u Kutini, to su problemi s kojima se svaki dan susreću naši sugrađani, putnici HŽ-a i to sve najčešće čuju sa jedva čujnih razglasa na kolodvorima ili upravo ovih službenika koji od sramote već ne znaju kako bi to izgovarali. I onda kad se sjetimo da bi nešto trebalo napraviti po pitanju modernizacije i infrastrukture i tu naiđemo na probleme. Već nekoliko velikih projekata nam je pred propadanjem, a pitanje je što će biti s drugima, će biti s drugima, a često upozoravam upravo na dionicu koju najbolje poznajem, to je dionica Dugo Selo-Novska. Često putujem tom dionicom i to ne zadnjih godinu, dvije godine, tri godine, mogu reći da kontinuirano 30 godina putujem tom dionicom i mogu reći je moje putovanje kao gimnazijalke u srednju školu u Zagreb trajalo kraće nego što traje danas. E to je, to je problem na koji želim upozoriti. Nadalje, naš kontinuirani apel ide upravo prema ideji da se prioriteti politike vrate na razvoj i izgradnju željezničke infrastrukture, želimo biti konstruktivni, da se ubrza ishođenje relevantne dokumentacije, da se poveća razina sigurnosti, da se svakom, da infrastrukture, da ne bi svako malo čitali naslove u tiskovinama o naletima na vlak, o tome da još uvijek imamo veliki broj pružnih prijelaza koji nisu osigurani, da često imamo nefunkcionalni sigurnosno-signalni sustav. Također, želimo da se riješe imovinskopravni odnosi i konačno realiziraju bitni projekti, da se po našim prugama ne po jednokolosiječnim nego dvokolosiječnim prugama mimoilaze, mislimo da je to izuzetno važno, mimoilaze moderni brzi vlakovi koje trenutno, kako imamo za čuti, nabavljamo koji će se voziti po našim prugama, koji će prometovati, ali oni se ne smiju onda po prugama vuči kao neke stare parnjače iz nekih prošlih stoljeća, iz nekih prošlih vremena, dakle moramo im osigurati infrastrukturu, infrastrukturu željezničkog modernog doba. Švicarska, neću ić daleko, Švicarska, Njemačka, Francuska, nećemo govoriti danas o Japanu jer je daleko, to su neki ciljevi koje mi želimo dosegnuti, ali kada ministar govori o desetljeću željeznica, ako se ne varam, to je sintagma koja podržava desetljeće željeznica, onda ću podsjetiti da je u istoj ovoj Hrvatskoj bilo dovoljno jedno mandatno razdoblje jedne hrvatske vlade da se izgradi najveća mreža autocesta. Da je u istoj toj Hrvatskoj bilo dovoljno jedno mandatno razdoblje jedne hrvatske vlade da se izgradi najveći infrastrukturni most na ovom dijelu Europe, ali u istoj toj Hrvatskoj nije dovoljno niti 5 mandata, niti 5 mandata da se pokrene ili realizira pitanje obnavljanja i izgradnje željezničke infrastrukture kao krucijalnog projekta za daljnji razvoj RH. Mislimo i tu nemamo nikakvih zadrški da je svako ulaganje u HŽ, u željeznice, u željezničku infrastrukturu silno bitno i u smislu zelenih politika jer naravno, višestruko je manje štetno za ljude, za okoliš, Hrvatska kao integrirana članica EU preuzela je obveze smanjenja emisije CO2, za što je prelazak na željeznički promet upravo jedan od najboljih opcija. Također, studija isplativosti pokazale su četverostruki povrat investicija, a provedena istraživanja pokazuju da milijarde eura, da milijarda eura, vi ste najavili 6 milijardi, ako se ne varam, milijarda eura investirana u javni prijevoz i željezničku infrastrukturu donosi 50 tisuća radnih mjesta. Želim upozoriti prije svega, konkretno na problem u rekonstrukciji i dogradnji pruge Dugo Selo-Novska, ti prvi projekti krenuli su 2010. i 2011. g. i znam točno o čemu govorim jer sam tada bila čelnica jedinice lokalne samouprave upravo na toj pruzi. Moja mala jedinica lokalne samouprave imala je 3 prijelaza koja je trebalo regulirati, dogovoreno je da to budu nadvožnjaci, neki gradovi su išli na podvožnjake, ali to je u ovom trenu nebitno, bitno je reći da smo mijenjali prostorno-planske dokumentacije, da smo to svi učinili, da smo bili suglasni i da smo bili stalno u dogovoru sa ministarstvom, sa Hrvatskim željeznicama jer smo jer smo lovili sredstva 2016. godine kako bi se neke stvari pokrenule. Zašto to govorim? Zato što je danas 2024. i mi danas ponovno govorimo o desetljeću Hrvatskih željeznica, a iza nas je propušteno vrijeme. Mi govorimo o tome da bi upravo ta dionica Dugo Selo koja je počela 2010., 2011. 2016. propustila sredstva za realizaciju, 2023. projekt je u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture izjavljeno da bi trebala biti gotova 2029. godine. Recite ako sam u krivu, 2029. godine. Znači to je punih 19 godina od kada bismo rekli da je počeo taj projekt. To je više od desetljeća, a govorimo o dionici koja ima 84 km ako se ne varam. Ne, ne pardon to je druga ova. Krivo, krivo govorim, ispravljam se. Znači to je jedna manja dionica u odnosu na ovih 500 km koje ste najavili da će se obnoviti. drugi apsurd naših željeznica je kada povlačimo sredstva, primjerice je riječ o kolodvoru u Dugom Selu, najvećem željezničkom čvorištu u Republici Hrvatskoj. Ne znam da li ste skoro bili tamo. Taj kolodvor sramotno izgleda. Ljudi, zaposlenici rade u kontejnerima. Postavljene su neke priručne klupe i kućice gdje ljudi mogu čekati vlakove. A zašto je to sramotno? Zato što je tamo izgrađena nova zgrada, nova zgrada koja ne može biti otvorena do trenutka dok ne bude završen cjelokupni projekt Dugo Selo – Križevci koji je zapeo i znamo zašto. E sad postavlja se pitanje zato što je sve financirano iz europskih fondova itd., znači moramo pravdati u projektu, sve je to meni ministar Butković odgovorio u zastupničkom zastupničkom pitanju ali govorim ovo su hrvatski apsurdi, ovo su stvari sa kojima građani žive i koje su njima potpuno nejasne. I u takvoj situaciji se sada oni pitaju o čemu oni sad gore u Saboru u 10 sati navečer govore o kakvim novim novcima, o kakvim infrastrukturama koje će se graditi kada iz medija možemo čitati Hrvatska želi energetsku diverzifikaciju, Hrvatska želi jačanje luke Rijeka i onda izgradnja drugog kolosijeka drugog kolosijeka kroz Rijeku kasnit će najmanje 4 godine, 4 godine. U desetljeću hrvatskih željeznica jedan projekt kasnit će 4 godine. Takvih naslova imamo veliki, veliki broj. Dakle, mi Socijaldemokrati uistinu želimo konstruktivno pružiti ruku suradnje i reći da ono što bi trebala biti sljedeća zajednička konstruktivna i konsenzualna odluka je da je prioritet ulaganja u Hrvatske željeznice, da bi trebalo umrežiti sve one institucije u Republici Hrvatskoj o kojima ovisi promjena prostornih planova, o kojima ovisi dobivanje dozvola, o kojima ovisi podjela dionica, o kojima ovise odluke jedinica lokalne samouprave, aplikacije na natječaje i ukupna struktura da bismo postigli postavljeni cilj a to je uistinu da se u tom desetljeću hrvatskih željeznica ili željeznica dogodi ta izgradnja vrijedna 6 milijardi eura, da te novce uistinu uložimo u sve ono što je potrebno. Jer i to je jedna od jako bitnih mjera za demografsku revitalizaciju Hrvatske, jer kada bi ljudi koji žive u okruženju velikih gradova, kada bi ljudi koji žive u okruženju velikih gradova, kada bi ljudi koji do mjesta rada mjesta liječenja, mjesta školovanja ili kada bi samo vlakom u roku od pola sata, 45 minuta ili 1 sata mogli otići na kazališnu predstavku u neku drugu sredinu oni bi se bolje osjećali, oni bi u toj Hrvatskoj rađe ostajali i rađe bi tu živjeli. Dakle, mislimo da je razvoj Hrvatskih željeznica višestruki multiplikator vrijednosti i kvalitete za život hrvatskih ljudi na našem području, a ja uvijek za ovom govornicom volim reći da su jedini važni resursi koje Hrvatska ima prostor i ljudi. nadamo se da ova sredstva koja dolaze će biti uistinu ciljano potrošena, da neće biti problema oko javnih nabava i oko natječaja. Jer upravo na ovoj dionici Dugo Selo – Novska imamo neke neke među dionice za koje imamo osigurane novce, još jedan apsurd a nemamo završenu dokumentaciju, dok za druge imamo završenu dokumentaciju, a nemamo osigurane novce. Ako nisam u pravu vi mi to danas ovdje recite, ali po svemu što mi je ministar odgovorio bojim se da ispravno govorim. Dakle, želimo vjerovati da će sljedeće dvije vlade završiti potrebnu izgradnju dvokolosječnih pruga nizinske pruge prema Rijeci, spojiti naše velike gradove i omogućiti ne samo ostanak nego i povratak ljudi i gospodarstva u Hrvatsku jer Hrvatska to naprosto zaslužuje. I svi ovi memorandumi koji donose novac novac u Hrvatsku i grade infrastrukturu imaju našu podršku. Hvala. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Moram na početku izraziti zadovoljstvo što se ulaganja u prometnu infrastrukturu iz godine u godinu kumulativno povećavaju. Tako se i ovim prijedlogom zakona potvrđuje Ugovor o financiranju sa Europskom investicijskom bankom za projekt revitalizacije željezničkog sustava kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. U skladu sa ovim Ugovorom o financiranju zajam iznosi 400 milijuna eura, a ukupno je planirano 900 milijuna eura koji je odobren od strane Europske investicijske banke i ovaj preostali dio odrađenog okvira zajma u iznosu od 500 milijuna eura bit će predmetom sljedećeg ugovora o financiranju, a prema potrebi sukladno dinamici korištenja prvog dijela zajma. Odobreni iznos okvirnog zajma odnosi se na financiranje ili sufinanciranje projekata projekata željezničkih društava, u čemu se iznos od oko 715 milijuna eura odnosi na projekte HŽ Infrastrukture, dok se na projekte društva HŽ Putnički prijevoz iznosi iznos od oko 185 milijuna eura. Drago mi je da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji sa HŽ Infrastrukturom i HŽ Putničkim prijevozom odredilo strateške investicijske projekte za naredno 10-godišnje razdoblje, napravljeni je stupanj spremnosti u odnosu prioriteta koji zajedno čine projekt revitalizacija željezničkog sustava RH, čija ukupna procijenjena vrijednost na 2,6 milijardi eura. Modernizacija cjelokupnog željezničkog sustava je u tijeku i trenutno jedna od najvećih investicija u prometu u infrastrukturu RH. Ključni cilj HŽ Infrastrukture je u što većoj mjeri modernizirati i obnoviti mrežu pruga kojima upravlja, kao i prateću infrastrukturu, a težište je naravno na osuvremenjivanju koridorskih pravaca uz financijsku potporu EU. Potrebno je istaknuti da će povećanjem kapaciteta i modernizacijom željezničke infrastrukture značajno poboljšati sigurnost putnika i osoblja, uz smanjenje gužvi na cestama i bitno će doprinijeti promicanju zelenog i održivog razvoja prometnog sektora. Većina infrastrukture, infrastrukturnih projekata HŽ Infrastrukture koji se većim dijelom sufinancira iz fondova EU i koji su u ovom trenutku u različitim fazama pripreme i provedbe. Odnosi se na obnovu i izgradnju željezničke infrastrukture na koridoru HR-1, to je od državne granice sa Slovenijom do državne granice sa Srbijom i na koridoru HR-2 od Rijeke do granice sa Mađarskom. Obzirom da se obnova i izgradnja TNT koridora financira uz potporu EU, bitno je istaknuti da će RH uz postojeća, dva postojeća koridora od travnja ove godine biti na još 2 TNT koridora i to produženi Baltik, Adriatic koridor koji je važan za naše srednjodalmatinske luke i Istru te na koridoru istočni Mediteran-zapadni Balkan koji je plan bitan za luku Ploče. Obnova tih koridora moći će se financirati uz financijsku potporu EU. Sadašnja dva koridora na kojima su investicije u tijeku ukupno je, ukupno je, a uz dva ona nova TNT koridora ukupna duljina koridora koji će financirati uz pomoć EU sredstava, iznosi oko 1200 km. I naravno, ostaje nam i dalje problem obnova ostatka željezničke mreže RH. Duljina zajedničke mreže u RH iznosi 2614 km, a sa kolodvorskim kolosijecima i preko 4000 km, u posljednjih, evo, 20 godina, opseg investicijskih radova na obnovi željezničkih pruga, kao i opseg redovnog održavanja pruga, znatno su ispod nužne odnosno potrebne razine, a posljedice smanjenog opsega investicijskih radova i održavanja pruga je današnje stanje u kojem je na više od polovice ukupne duljine željezničke mreže

Rezultat smanjenja opsega investicijskih radova i održavanja pruga je osjetni pad uporabne razine naših pruga u usporedbi sa, nažalost 1990. g. Kredit Europske investicijske banke o kojem danas raspravljamo omogućit će HŽ Infrastrukturi obnovu ostatka željezničke mreže odnosno obnovu lokalnih i regionalnih pruga. Ovim kreditom započinje jedan novi investicijski ciklus kojim će se lokalne i regionalne pruge vratiti u projektirano stanje. To prije svega znači i povećanje brzine u odnosu smanjenje vremena putovanja, ali i povećanja sigurnosti, udobnosti putovanja. Željeznička mreža mora ponovo postati okosnica prijevoza u RH, kako u putničkom, tako i u teretnom prijevozu, omogućit će se brži dolazak i odlazak s posla te efikasniji prijevoz roba na lokalnim razinama. Svi znamo u kakvom su stanju željeznički kolodvori, stajališta, kako nije bilo dovoljno novca za održavanje pruga, logična je posljedica da se ni kolodvorske zgrade ni stajališta nisu održavala na zadovoljavajući način. Ovim kreditom i taj segment željezničke infrastrukture bit će obnovljen između ostalih, tu će biti i obnovljeni glavni kolodvor, kolodvorska zgrada u Zagrebu, a vjerujem, evo i željeznički kolodvor u Slavonskom Brodu, moram reći da je već prošle godine bilo javno nadmetanje, međutim, nije se nitko javio na natječaj. Osim za obnovu željezničke infrastrukture, dio ovog kredita iskoristit će i HŽ Putnički prijevoz. Kreditom će se financirati izgradnja tehničko-logističkog centra u Zagrebu te nabava 14 novih vlakova. Nabava ovih vlakova će poboljšati regionalnu povezanost i mobilnost, a istodobno osigurati učinkovitiji i kvalitetniji željeznički prijevoz putnika. kako bi HDZ putnički prijevoz omogućio nesmetano odvijanje voznog reda na temelju PSO ugovora koji je potpisan sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, neophodno je osigurati potreban potreban broj vozila za obnavljanje, odvijanje prometa, a osobito na neelektrificiranim prugama. Stoga je HŽ Putnički prijevoz u posljednjih 5, 6 godina ugovorio nabavu 70 vlakova, do sada je isporučeno 58 vlakova, preostalih 12 bit će isporučeno do kraja 2025. g. i ovim je obnovljeno 55% ukupne flote HŽ Putničkog prijevoza, a kako je već, evo, rečeno i realizacija ovoga Ugovora o financiranju biti će obnovljeno još 14, biti će nabavljeno još 14 novih vlakova. Također, uz nabavu novih vlakova nužno je osigurati radionice za održavanje i garažiranje. Nedostatak radnog prostora, nedovoljna duljina kolosijeka i izostanak određenih krucijalnih postrojenja unutar radionica razlozi su zbog kojih radionice za održavanje željezničkih vozila trenutno nisu adekvatna za udovoljavanje potrebama za održavanje vlakova posebno ovih novih modernih vlakova. Pred nama je izazov modernizacije prometnog sustava koristeći raspoloživa sredstva europskih fondova i banaka sa prioritetom na željeznicu. Željeznice trebamo učiniti što konkurentnijim u odnosu na cestovni i zračni promet što uključuje i inovativne poslovne modele uz veću uporabu informacijskih tehnologija. Znamo da evo vrlo brzi vlakovi, putnički vlakovi postaju u Europi sve atraktivniji i konkurentnije prijevozno sredstvo u odnosu na europski međugradski zračni promet. Hrvatska željeznica sudjeluje u ostvarivanju snažne europske prometne mreže koja će povezati istok i zapad te otkloniti na prometnu rascjepkanost u Europi odnosno otkloniti uska grla na europskim prometnim pravcima, poboljšati infrastrukturu i povezati različite vrste prijevoza u multi modalni promet diljem Europe. Naravno da i mi u sve većoj mjeri evo koristimo prednosti povoljnog prometnog i geografskog položaja. Prioritet nam je svakako kvalitetno prometno povezati sve dijelove Hrvatske jer je mobilnost osnova razvoja gospodarstva i izravno utječe na kvalitetu svakodnevnog života građana kako onih u Slavoniji, tako u Lici, u Istri pa sve do stanovnika juga Hrvatske. Održiva i međusobno povezana prometna mreža preduvjet je i za funkcioniranje europskog jedinstvenog tržišta. Realizacijom projekta u željezničkom sektoru očekujemo povratak građana u vlakove. Usluge željezničkog putničkog prometa trebaju biti od koristi svim građanima i zbog toga se željezničke tvrtke i upravitelji kolodvora moraju pobrinuti da kolodvori, peroni, vozila i ostalo bude dostupno i osobama sa invaliditetom kao i drugim osobama ograničene pokretljivosti. Smatram da treba maksimalno pojednostaviti postupak pružanja željezničkih prijevoznih usluga, podići kvalitetu željezničkih prijevoznih usluga, te se odmaknuti od neodrživosti tržišnog poslovanja u ovom sektoru. Naravno da prije toga treba modernizirati kompletnu infrastrukturu, znači i pruge i vlakove. Zadovoljni smo što je trenutno uspješno koriste mjere besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece, učenika, povoljnog prijevoza studenata, te besplatnog prijevoza stanovnika pogođenih potresom iz Sisačko-moslavačke županije. I ove godine evo besplatan željeznički prijevoz mogu koristiti, odnosno ostvariti umirovljenici, osobe starije od 65 godina. Cilj nam je zaustaviti iseljavanje u urbane sredine, pomoći demografskoj revitalizaciji, unaprijediti razvijena područja, smanjiti siromaštvo i pokrenuti razvoj gospodarstva. Evo zbog svega navedenoga klub HDZ-a podržat će predloženi zakon. Hvala lijepa. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama. Kolegica Andreja Marić ima pojedinačnu raspravu, izvolite. Hvala lijepa. Evo nastavit ću se na temu koju sam zapravo spomenula u replici, a radi se o tome da mi Međimurci zaslužujemo bolju željezničku povezanost sa Zagrebom i sa ostatkom Hrvatske. Međimurska županija je danas u svojevrsnoj prometnoj izolaciji osobito kada govorimo o željezničkom putničkom prometu, u povezanosti sa gradom Zagrebom i time sa svim potencijalnim putničkim destinacijama. samim uvidom u vozni red postaje vidljivo da je grad Čakovec, odnosno Međimurska županija prilično uskraćen jer nema ni jednu direktnu željezničku liniju bez presjedanja sa gradom Zagrebom. Od 12 linija do Zagreba, to je evo podatak prije sad ovog novog voznog reda početkom veljače, nema ni jedne direktne linije, odnosno linije bez presjedanja. Dakle, tih 12 linija, 7 linija je sa 2 presjedanja. Varaždin i Zabok ili Koprivnica i 5 linija je sa 1 presjedanjem. Sve linije preko Novog Marofa imaju presjedanje u Zaboku što je novost uvedena u posljednje vrijeme. I evo kaže sad početkom veljače uvedena su tri lokalna vlaka Čakovec – Varaždin na relaciji Čakovec – Zagreb, odnosno Zagreb – Čakovec, ali opet uz presjedanje, znači nema direktnih linija. je to uz neprihvatljivo tehničko stanje pruge koje ograničava brzinu vožnje, rezultira predugim i napornim putovanjem od Čakovca do Zagreba. Još u rujnu 2021. predala sam zastupničko pitanje ministru Butkoviću vezano uz projekt obnove, modernizacije, elektrifikacije željezničke pruge na liniji Kotoriba – Čakovec – Varaždin – Novi Marof – Zabok – Zagreb. Kao što sam rekla u replici održali smo i sastanak u HŽ-u, no odgovoreno mi je da to nije u planu u skorijem periodu jer Hrvatska nema dovoljno financijskih sredstava. Spominjalo se 370 milijuna kuna tada, ali ali samo za jedan dio trase. A ako bi se išlo na cjelokupnu modernizaciju, elektrifikaciju to bi bilo puno, puno novaca a kakti to nemamo. I sad recimo jutarnji vlak koji bi trebao biti najprihvatljiviji putnicima iz Međimurja kreće iz Čakovca u 4 U Varaždinu je u 4,58. Onda pauza od 29 minuta, pa se presjeda u drugi vlak i nastavlja se putovanje od Varaždina u 5,27, vožnja do Zaboka u koji se stiže u 6,52 pa onda još jedno presjedanje u treći vlak u Zaboku u roku od tri minute. Kretanje u 6,55 prema Zagrebu u koji se stiže u 7,22. Dakle, ovo ukupno putovanje tom dionicom u dužini od 116 km od Čakovca do Zagreba traje 2 sata i 35 minuta i to je još super kako su druge linije za što smatramo da je u današnje vrijeme u 21 stoljeću neprihvatljivo. Neke druge linije traju, pa evo skoro 4 sata. Dakle, u vrijeme dok u Europi i svijetu prevaljivanje takvih udaljenosti mjerimo u minutama u Hrvatskoj ih mjerimo satima. Mi smo naravno kao županija, a inače sam i vijećnica u Skupštini Međimurske županije, 21.12. jednoglasno podržali inicijativu kolege kojeg sam spomenula Pavlica iz Međimurskog demokratskog saveza kojom se poziva HŽ Putnički prijevoz da osigura uvjete za uvođenje direktnih putničkih linija bez presjedanja od Čakovca kao regionalnog sjedišta Međimurske županije preko Zaboka do Zagreba. To su podržali svojim potpisima on-line i naši građani, a tu peticiju je i kolega Pavlic dostavio na adresu HŽ-a i Ministarstva mora, prometa, infrastrukture u Zagrebu. Od samog početka izgradnje pruge od Čakovca prema Zagrebu, a pruga do Zaprešića izgrađena je 1886. g., Međimurci su koristili to kao vrata u svijet. Brojne generacije Međimuraca su njome odlazila na svoja radna mjesta, škole i fakultete, u medicinske ustanove u Zagreb i druge dijelove Hrvatske, tako da je ova pruga za Međimurje imala veliko značenje. danas zbog svoje zapuštenosti i loše organizacije putovanja ne može odgovoriti potrebama svojih korisnika koji se okreću drugim, bržim, sigurnijim i udobnijim prijevozima. Uvođenjem brzih željezničkih linija otvorila bi se prilika za dnevne migracije, odnosno dnevni odlasci i povraci, povratak na posao u Zagreb uz putovanje do 1 sata, što bi bilo znatno prihvatljivije. Međutim, danas ukoliko želite raditi u Zagrebu, morate biti podstanar ili kupiti stan, što opet utječe na iseljavanje i smanjenje broja najpotentnijih stanovništva u široj okolici Zagreba. HŽ Putnički prijevoz je trgovačko društvo u 100 postotnom vlasništvu RH koje obavlja javne usluge prijevoza putnika i koje se većinski financira iz proračuna RH koju pune svi građani, pa tako i u Međimurskoj županiji koju očekuju da je usluga koja im se pruža jednaka za sve. I ovaj zajam ćemo vraćati svi, je l' tak? A, koliko sam gledala po ovome što je predviđeno za naše područje, znači pruga Zaprešić-Čakovec, relacija Varaždin-Čakovec, 11,8 km, Donji Kraljevec-Kotoriba 11,6 km, Kotoriba-državna granica 3,8 km i državna granica-Čakovec, pruga, je li, 8,4 km. Mislim, to je zbilja malo. Jedan od strateških ciljeva HŽ Putničkog prijevoza i ostvarenje većeg zadovoljstva putnika kvalitetom pružene usluge prijevoza putnika, što nije ostvareno, odnosno stanje se još dodatno pogoršava. Sadašnjim poslovnim politikama zapravo se odvraćaju putnici od korištenja putničkog željezničkog prijevoza, umjesto da bude obrnuto, pogotovo na linijama Čakovec-Zagreb. zaista tražimo od resornog ministarstva da se hitno poduzmu mjere kako bi stanovnici Međimurske županije imali brzu, sigurnu i funkcionalnu željezničku putničku linija između Čakovca i Zagreba, ja sam predala zastupničko pitanje, evo prije mjesec i pol, pa valjda bude odgovor. Podršku ovoj našoj inicijativi dali su, ne samo lokalna politika i građani, već i predstavnici struke koji su nam na sastanku kolege Pavlica i mene, je li, potvrdili da je sva željeznička infrastruktura pogodna za financiranje iz EU fondova i da se može i mora iznaći sredstava. Europski zeleni plan do 2050. g. navodi da se dobar dio prijevoza mora odvijati željeznicom, e sad pitamo kako ako nemamo još uvijek odgovarajuću infrastrukturu i sad se pitamo u kojem periodu će se zapravo financirati iz EU fondova, ako sam dobro ubrala podatak, vi ste rekli da je preko 600 milijardi eura za cijeli željeznički sektor. Tako ste rekli? No, e. Okej. Nadalje, kad malo pogledate koje su projekti zapravo mogućnosti financiranja, evo sad je znači ovo, ovoga, što sada imamo ovaj zajam, je li, Europske investicijske banke 900 milijuna eura, pa onda ima instrument za povezivanje Europe, Connecting Europe Facility, 26 milijardi eura, tako je podatak od prošle godine, samo evo, i naši i struka i kolege kažu, samo treba imati na vrijeme odgovarajuće projekte, pa se nadamo da će to i biti. Međimurska pruga je dio sveobuhvatnog TNT koridora i u tom smislu zaista moramo aplicirati na sve projekte koji nam se nude tim putem. Također, struka kaže, evo, kažem, na sastanku smo s njima razgovarali da treba razvijati što više lokalna putovanja jer to zapravo nosi novac. U svijetu, recimo, u Austriji susjednoj, je li, 84% su ta lokalna putovanja, na posao, u školu, itd. Također, treba raditi i na integriranom prijevozu putnika, dakle povezivanje željeznice, autobusa i drugih mogućnosti. svakako poštovati ovaj integrirani taktni vozni red, dakle ovi naši stručnjaci kažu da bi recimo, za našu regiju bilo dobro da ovi lokalni vlakovi idu svakih 60 minuta pa se onda presjeda do čvora i onda od kojeg također, ide svakih 60 minuta opet jedna linija i da bi se na taj način omogućilo znatno brže putovanje. I također, u RH nema još plana za razvoj mreže vlakova, tako da je dosta posla tu ispred nas. I evo, recimo primjer, što je evo, predstavnik struke nam iznio, od Zagreba do Osijeka imate 4 vlaka i obrnutom smjeru 3 vlaka koji su mahom gotovo svi brzi ili su u najgorem slučaju ubrzani i to bez ijednog presjedanja, a onda vidite, evo, situaciju sa Međimurjem prema Zagrebu gdje kako sam navela, mislim nemate nijedan vlak da ne treba predsjedati, što Varaždin, što Zabok, odnosno Koprivnica. bilo uz te važne pruge bi bio i trend povećane naseljenosti, odnosno povećane gustoće naseljenosti, tako da bi u svakom slučaju trebalo o tome voditi računa i recimo, evo, primjer što bi se moglo uvesti, da se uvede brzi vlak od Čakovca i Varaždina preko Zagreba do Zagreba, da se recimo, u Zagreb stigne, netom prije 9 sati i onda da se povratak, da povratak bude, recimo nakon 17 sati jer većina zapravo ljudi radi u Zagrebu od 9 do 17 sati. Kad biste barem uveli te linije u jednom i drugom

Sve ovo što ste vi sada tu izrekli, složit će se vi zastupnici u parlamentu da bismo tako željeli da izgledaju naša putovanja, naše dionice, naše pruge, itd., ali dajte, budimo realni, to nije moguće, ako ne bude povrata sredstava EU za već ugovorene objekte. Ako budemo sve to izvršavali kako smo se obvezali, ako ne budemo do 200 milijuna, primjerice, za Dugo Selo-Križevci morali vratiti 160 milijuna eura, itd. Ali ima dobrih primjera u Hrvatskoj koji nam moraju biti svjetionici. Dobri primjeri primjeri su prometovanje željezničkom prugom na relaciji Dugo Selo – Zaprešić. Zašto je to dobar primjer? Zato što je dvokolosječna pruga, vlakovi se mogu brzo izmjenjivati, mogu ići većom brzinom. Ali je još jedan bolji primjer kakvom svi trebamo težiti, kakvom trebamo dat priliku da se izgradi u cijeloj Hrvatskoj, a to je onaj Zagreb

vraćala još par puta i tako, a išla sam u gimnaziju u Čakovcu. Također kao studentica Čakovec – Zagreb, Zagreb – Čakovec niti jedanput se nije presjedalo. I bome su bile bolje, bila je bolja prometna povezanost, bilo je više vagona, ljudi su više putovali. Ja sam sad evo prije nekoliko dana išla malo na naš željeznički kolodvor u Čakovcu. Taman je naišao vlak Čakovec – Varaždin. Znate koliko ima vagona? Jedan jedini, jedan jedini. Prema tome, nešto što smo imali kao mogućnost prije sada očito nazadujemo i naravno da ćemo podržati sve ovo što ste vi naveli. Evo meni u odgovoru na zastupničko pitanje je bilo još te 2021. da eto ima projektna dokumentacija za onu prugu lepoglavska spojnica, pa projektna dokumentacija Mursko Središće – državna granica Čakovec. Ali to nije niti blizu onoga što bismo mi htjeli …

Jesu li? Produženo im je za ovakvo uspješno vođenje i izgradnju infrastrukture. Ostali su nekažnjeni jer jako dobro koriste sredstva. A da i na mojoj relaciji nam fale vlakovi koji su prepuni, a drugi se voze prazni jer su neusklađeni. O.k. Temeljem članka 240. stavka 1. izričem vam opomenu, jer je ovo bila replika. I sada idemo na pojedinačnu raspravu. Zastupnik Erik Fabijanić, izvolite. Uvaženi kolege i kolegice kao što sam i spomenuo na replici predlagatelju naveo sam da sam bio prisutan na početku radova punog profila od tunela Učke do Matulja. Bio sam tamo prisutan zato što takvim stvarima ne bi palo na pamet protokolu Vlade Republike Hrvatske, zato što oni u pravilu ne zovu saborske zastupnike. Možda one parlamentarne većine, neću ići to provjeravati. Zvala me Uprava BINA Istre i na tome im zahvaljujem. Tom prigodom jedan moj zbilja dobar prijatelj iz HDZ-a, nije ovdje u klupama, kaže vidi kako naš Oleg fino radi, krasne stvari. I onda sam rekao super, slažem se. Sve ću ti ja to detaljno objasniti kad ti i ja sjednemo na vlak iz Rijeke za Zagreb. Ja nisam jugonostalgičar, ali činjenica je da za manje od 3 sata ja sam odlazio u Lisinski konkretno na na premijeru Gubec Bega pjevala je Josipa Lisac i istu večer bi se vratio nazad u Rijeku. To je bilo davno, ja imam 62 godine. I moja je mana što ja predugo trajem, dakle ovaj ugovor je u redu. Problem je i ostat će utrošak sredstava. I tu samo ono što se kaže na talijanskom …/Govornik se ne razumije./… dakle na po spašen ako te upozorim. Jer imam dugo pamćenje, to je moje prokletstvo i to bih ja objašnjavao svom prijatelju putujući iz Rijeke do Zagreba. Jer zadnji put kad sam putovao vlakom putovao sam pa baš, već sam bio saborski zastupnik, trebalo mi je 6 i pol sati, a ne 5 zato što je u polasku je kasnio sat i nešto. Rekao sam ne smeta mi, ne smeta mi pa ako ima Wifia ja 6 sati mogu raditi, mogu raditi svoj posao, ne smeta mi znajući pogotovo da HŽ ima razvučenu liniju Internet kroz svaku prugu.

onda bi se podsjetio jedne izborne kampanje iz prošlog stoljeća devedesetih godina, Tuđman je još bio živ. Bilo je obećanje napravit ćemo željeznički tunel kroz Učku. Šta je to bilo? Dakle, naime Austro-ugarska je bila počela kopati tunel na Učki željeznički i onda se za potrebe izborne kampanje malo raskrčila šuma, dopeljala se 3 bagera i naš Predsjednik Republike, pokoj mi duši, otvarao radove za željeznički tunel na Učki. Mislim ne izmišljam. Druga stvar kako ćemo to utrošiti. Dakle, sad sam čuo neće biti imovinsko pravne pripreme super, nego se postojeća infrastruktura će se obnavljati. Ja isto opet kažem super, odlično samo neka to ne bude firmi tipa Sklad gradnja koja fakturira da je 2 puta farbala tunel, a farbala ga je jedanput kao primjer. Ili ono što je bilo tunel kod Dalmatine sa talijanskim izvođačem ne, koji nije platio kooperante i još neke druge stvari. Imamo mi tu na žalost još takvih puno slučajeva, ali bih još upozorio da na onom ranžirnom dijelu ne trebamo baš previše se lomiti, iako se skoro poduplala dužina vlakova ne, jer jer to teoretski može poslužiti na ravnicama. Ali činjenica je da i iz Trsta i iz Rijeke mi kao pruga imamo jedan od najvećih nagiba. Činjenica je da smo sada na jednakom naponu i tu je već veliki pomak, ali mi možemo imati kompoziciju od kilometar, ali nema, dakle ne znam koliko lokomotiva ćemo morati onda staviti da bi to došlo do Šrljeva ili bilo čega drugog. I evo, čitam u dnevnom tisku, dakle izgradnja drugog željezničkog kolosijeka kroz Rijeku kasnit će još najmanje 4 godine zbog firme koja, IGH, tako piše, nije uspjela nešto učiniti. Bila je uvijek polemika oko toga da li Rijeka-Zagreb ravničarska pruga ili modernizirati i napraviti dvostruki kolosijek na staroj trasi. Naglasit ću jednu stvar, da Austro-Ugarska nije napravila željeznicu prema Rijeci na kojoj još uvijek počiva, ajmo reći, tako, glavni prometni koridor željezničke RH, Rijeka bi, moj grad bi danas bio selo. Doslovce. Bakar od Klarića ili ovaj, ili Lošinj od Cappellija bi bili puno, puno bitniji, kao što su bili do industrijske revolucije i do stvaranja željeznice. E sad, kod polemike da li ravničarska ili neka druga, onda znate koji je problem kod ravničarske? Dakle IGH još za vrijeme Jugoslavije izgradio projekt o ravničarskoj pruzi, što je ondašnja savezna vlada bila platila do zadnjeg jugo dinara. Taj isti projekt se onda pokušavao prodati i našoj novoj hrvatskoj vlasti za nešto što im je još bilo, već i davno bilo bilo plaćeno. Toliko o o kooperantu koji nije u stanju napraviti ono što bi trebao napraviti, ali nije, ali nije uspio napraviti. Imamo još jedan problem kada govorimo o modernizaciji. Dakle, kad govorimo o vlakovima, mi smo još uvijek, imamo još jedan problem, a to je problem na europskoj razini, a to su ti europski standardi, dakle mi nemamo još uvijek europske standarde o tome kako spajati vagone. Dakle Francuska ima jedan standard, Hrvatska ima druga standard, druge države imaju treći standard, prema tome, moraš ili kupovati čitavu kompoziciju ili kad kupiš kompoziciju, pa trebaš još neke dodatne vagone, moraš ih kupiti od tog proizvođača, to je klasična system house, klasična system house prodaja. Ja se toplo nadam da na temelju ovih upozorenja da se svih tih stotine milijuna eura neće zalud potrošiti i da ću kad-tad doživjeti, nakon moje rane mladosti, da ću moć doć na premijeru u HNK iz Rijeke isti dan jer to danas nažalost nije, nažalost nije moguće. Evo, hvala na pažnji. Hvala. Imate dvije replika, prva je potpredsjednika Sanadera, izvolite. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjednice. Kolega, nisam vas razumio ovo što ste rekli, a sad ste to i na kraju rekli, kad ste vi bili mladi, onda ste išli na premijeru, odnosno na koncert Josipe Lisac? To je bila brža pruga onda, šta? Onda je bila brža pruga? I šta su onda ovi pokrali to, ovi HDZ-ovci kad su došli ili šta se dogodilo to? Pokrali prugu bit će, signalizaciju, šta ste tamo radili vi? Je li to, mislim, kako se dogodilo da to sad sporije vozi, prije su brže vozili vlakovi je to bila Jugoslavija pa je bilo bolje?

kolega Sanader ovdje prejudicira i zapravo stavlja riječi u usta kolegi Fabijaniću koji ni u jednom trenutku nije optužio niti HDZ niti ovu Vladu niti bilo koga da je išta ukrao, to su vaše sada bile riječi riječi vezano za prugu Rijeka—Zagreb, već je samo rekao da je u godinama iza nas, ta Rijeka od njenog, njene izgradnje do danas devastirana. Uvaženi kolega potpredsjednik Sabora, Ante Sanader, da, ja sam zaboravio reći koliko mi je trebalo od Rijeke do Zagreba i nazad. Trebalo mi je 2 sata i 40 minuta s jednim stajanjem u Karlovcu. Dobro pamtim. Od onda, dakle u hrvatskoj novijoj državi, rekao sam, .../nerazumljivo/... i rekao sam šta je napravljeno, napravljeno je da imamo jedan jedinstveni napon od Rijeke do, jer prije smo imali dva napona, ako me netko nije razumio, to je to, ali ako mi govorimo o nekakvim krađama, ja nikoga ne optužujem, ali se samo sjećam određenih anegdota, da ne govorimo o brzom vlaku, pod navodnicima brzog koji je zbog retardanta izletio iz tračnica na relaciji Zagreb-Split. Sljedeća replika, zastupnica Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani kolega, već sam spomenula u izlaganju da Europski zeleni plan do 2050. kaže da treba dobar dio prijevoza voditi željeznicom, međutim, mi imamo problem sa infrastrukturom. E sad, vi ste spomenuli da su, eto, bila i neka obećanja još iz vremena predsjednika Tuđmana, puno stvari se obećava pa se ne ostvari. I sad ću vam, evo, čisto načelno pitanje, načelno mi odgovorite, ali evo, konkretni primjer, ovo što mi tražimo, je li, modernizaciju pruge Kotoriba, Čakovec pa do Zagreba se očito neće ostvariti onako kako mi želimo i kako bi zapravo našim građanima bilo dobro nego se ide na na tzv. lepoglavsku spojnicu koja će koštati 4,4 milijarde kuna, ajmo sad to preračunati u eure i to će biti u narednih 10 godina. Imali li naši građani strpljenja tako dugo čekati

Dakle ne poznajem podatke, činjenice ni statistike koje su vezane za putnički promet. Činjenica je da je željeznica po meni bitnija za promet roba, a manje za promet putnika, ali kad već govorimo o tome, ovaj, ja ne znam koji su prioriteti, ali po meni bi prioritet u svakom slučaju biti tamo gdje imamo, ajmo reći, takvo tržište, ne? Jer, činjenica je, davati besplatnu kartu umirovljenicima, spuštenu cijenu đacima i studentima. gledajte, HŽ bi meni morao platiti da se opet vozim 6 sati do Rijeke, a ne da imam kartu s popustom i da čekam svoje stare dane, je li? **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Idemo sada na završno, riječ u ime Kluba zastupnika HDZ-a, uvažena zastupnica Ljubica Maksimčuk, izvolite. Hvala lijepo potpredsjednice. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Završno ću u ime Kluba HDZ-a reći nekoliko rečenica o Konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke. Predloženim zakonom se potvrđuje Ugovor o financiranju između RH i Europske investicijske banke za projekt revitalizacija željezničkog sustava RH iz okvirnog zajma kako bi njegove odredbe u smislu čl. 141 Ustava RH postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Europska investicijska banka je na sjednici odbora direktora održanoj 13. prosinca 2023. g. odobrilo RH okvirni zajam u iznosu od 900 milijuna eura kojim je predviđeno financiranje i sufinanciranje projekata usmjerenih na poboljšanje željezničke infrastrukture, kao i projekata usmjerenih na poboljšanje putničkog prijevoza. Naime, spomenut ugovor o financiranju potpisan je 22. siječnja 2024. g. u Zagrebu i Luksemburgu. Ugovor o financiranju odnosi se na zajam u iznosu od 400 milijuna eura, dok će preostali iznos odobrenog okvirnog zajma u iznosu od 500 milijuna eura biti predmetom sljedećeg ugovora o financiranju prema potrebi i sukladno dinamici korištenja prvog dijela zajma. Predviđen je rok otplate prve tranše 25 godina s počekom 5 godina, a indikativna stopa za prvu tranšu iznosi 3,234%. Što se tiče budućih tranši, njihovi točni iznosi i rokovi za njihovo podmirenje će se utvrđivati naknadno tijekom povlačenja istih u skladu s planiranom dinamikom izvršavanja projekata, a sredstvima za podmirenje financijskih obveza za RH će se osiguravati u državnom proračunu za naredne godine. Radi se o iznimno važnom ugovoru kojim se ostvaruje ono što je Vlada najavljivala već duže vrijeme, a to je da će se nakon velikih ulaganja u prometnu infrastrukturu, uglavnom cestovnu te luke i zračne luke, krenuti s ulaganjem u željeznicu. Ovo je desetljeće željeznica, Klub HDZ-a će prihvatiti ovaj prijedlog zakona.